предложението. Предложение на народния представител Красимир Ципов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението.

ал. 3 се изменя така: „(3) Когато искането е за разследване чрез служител под прикритие, ръководителят на структурата, която го осигурява и прилага, или оправомощено от него лице представя на органа по чл. 174, ал. 1 и 2, писмена декларация от служителя, че е запознат със задълженията си и задачите по конкретното разследване. Декларацията се съхранява от органа по чл. 174, ал. 1 и 2, и в нея вместо данни за самоличността на служителя се посочва личният му идентификационен номер, определен от структурата, която осигурява и прилага разследването чрез служител под прикритие.” Становища? Няма. Преминаваме към режим на гласуване. Умолявам колегите, които са в кулоарите, да влязат в пленарната зала, в режим на гласуване сме. Подлагам на гласуване § 19 по предложението на комисията.

Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Красимир Ципов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12: „§ 12.

Създава се ал. 2: „(2) В случаите по чл. 177, ал. 3, когато това е необходимо за нуждите на наказателното производство, при използване на специални разузнавателни средства прокурорът, поискал разрешението, може да постанови веществените доказателствени средства да се изготвят в повече от два екземпляра. В срок до 24 часа от изготвянето на веществените доказателствени средства запечатан екземпляр се изпраща на съда, дал разрешението,

Точка 2 да отпадне. 3. Точка 3 да отпадне. Комисията подкрепя предложението по т. 2 и не го подкрепя по точки 1 и 3. Предложение на народния представител Мая Манолова същото съдържание. Комисията подкрепя предложението по т. 2 и не го подкрепя по точки 1 и 3. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 22: „§ 22.

Създава се ал. 3: „(3) За доказване на тежко умишлено престъпление по чл. 172, ал. 2, могат да се ползват и данните, получени при прилагане на специални разузнавателни средства по друго наказателно производство или по искане на орган по чл. 13, ал. 1, от Закона за специалните разузнавателни средства.”

Госпожо председател, госпожо министър, господа народни представители! Това е един от текстовете, който може да бъде тест за духа на приеманите изменения в Наказателно-процесуалния кодекс. За по-широката аудитория първо бих си позволил да обясня какво точно се предлага. Сегашната разпоредба на чл. 177, ал. 1 гласи: „Обвинението и присъдата не могат да се основават само на данните от специалните разузнавателни средства, както и само на тях и на показания на свидетели с тайна самоличност”. Сега се предлага втората част на изречението да бъде заличена, тоест единственото ограничение обвинението и присъдата да не могат да се основават само на данни от СРС-тата, но те ще могат да се позовават единствено на комбинацията между специални разузнавателни средства и свидетел с тайна самоличност. При това само върху това доказателство може да бъде изградено обвинението и постановена осъдителната присъда. Нещо повече, не е изключено свидетелят с тайна самоличност да е и този, който е участвал в набирането на данните със специални разузнавателни средства. И в комбинация с това, което вие отхвърлихте, прокурорът и съдията да не могат да получат във всички случаи, когато са поискали самоличността на лицето, което е доставило тези данни, разберете за какъв процес на тъмно става дума. Това е безпрецедентен факт в цялата ни история, а такъв случай аз не знам дали съществува в друга страна. Тази комбинация всъщност прави възможно негодни доказателства да доведат до успешен, според инициаторите на даден процес, резултат. Аз бих нарекъл това неофашизъм, защото по времето на класическия фашизъм не са съществували толкова развити технически средства и сигурно, ако такъв текст съществуваше, даже и Георги Димитров нямаше да може да получи оправдателна присъда от Лайпцигския процес. Казвам го наистина да търсим средства. Ние не оспорваме нито прилагането на специални разузнавателни средства по предвидения в закона ред, нито използването на свидетеля с тайна самоличност, но но когато целият процес може да бъде изопачен. Забележете, някои от съдиите достойно казаха: ако ние не получим исканата информация кой стои зад тези данни, ние няма да приемем такива доказателства. Но кажете ми колко съдии, от 10 колко съдии ще бъдат тези, които ще имат волята, достойнството да отклонят това нещо, след като преценката в крайна сметка е оставена само на органите на МВР? Защото, ако те преценят, могат да предоставят исканата самоличност на този, който е дал доказателствата. Така че комбинацията между две тайни доказателства, като достатъчно основание за постановяване на присъда, а преди това на повдигане на обвинение, според мен, е нещо недопустимо за всеки човек, който разчита процесът да се развива при равностойни условия за обвинението и защитата. Забележете, изглежда много от процесите, които сега не могат да бъдат доведени до успешен край, сигурно това е ключът те все пак по някакъв начин да бъдат приключени и то начинът е предложен в § 23. Затова моят настоятелен апел е това предложение да бъде отклонено. Ако вие го подкрепите, означава, че не търсите годни доказателства за процеса, а търсите най-удобните пътища без яснота за тези, които става дума, да бъдат постановявани такива присъди. Така че нека да разграничаваме усилията за противодействието на престъпността, включително организираната, на корупцията, но имайте предвид, че в някои случаи, даже и по делата за тероризъм в други страни, се поставят условия на съда да бъдат предоставени тези неща, за които говоря, за да е сигурно, че някой стои зад тях и че това са реално съществуващи, а не съчинени доказателства. Благодаря.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаема госпожо министър! Бях казани тежки думи, които аз не споделям в никакъв случай и ще кажа защо. Много често най-тежките престъпления, примерно издаването или поръчването на изпълнение на смъртна присъда от мафиотски бос към съответните надолу изпълнители става еднократно. Тя е неповторима. От тази гледна точка използването на специалното разузнавателно средство е без алтернативен източник на доказателства. Същото е и при даването на подкуп. Даването на подкуп е единично явление. То не е като да крадеш скрап непрекъснато или да сключваш договори и да оставяш следи. Това става еднократно. Еднократно се договаря, еднократно се извършва. Ето защо аз категорично приемам идеята да се даде възможност обвинението да разполага с такова средство за доказателство на извършено престъпление. Категорично го споделям, независимо от дискусиите, които се проведоха в нашата парламентарна група, и ще го подкрепя, защото съм съгласен с едно нещо от това, което беше казано в началото на дебата от господин Стоилов безпрецедентна ситуация. Ситуацията в България е безпрецедентна сега. Ситуацията в страната такава, каквато е заварена след осемгодишно участие на мафията в управлението на страната, е безпрецедентна. Страната трябва да бъде извадена от това състояние. Затова ще подкрепя, за да се изчисти тази тежка язва, която се разви на тъканта на държавните институции и в самата ни родина. Аз съм „за” и го заявявам категорично. Аз считам, че трябва да се дадат тези допълнителни възможности. Може би след време нещата ще изглеждат по по-друг начин, може би ще станем съвсем европейска страна,

Господин Костов, първо едно пояснение. Никой от нас не отхвърля възможността да се съберат доказателства чрез специални разузнавателни средства и чрез свидетели с тайна самоличност. Но аз говоря, когато се дава право обвинението да бъде повдигнато и присъдата само постановена въз основа на комбинацията на две такива тайни средства, това вече няма нищо общо с истинския наказателен процес. Това нещо ние не можем да подкрепим. Вашата теза се споделя от немалко хора, но тогава Вие трябва да я продължите и да кажете: на нас ни трябва не рационален наказателен процес, на нас ни трябва извънредно законодателство, на нас ни трябва своеобразна диктатура. Може би тази дискусия трябва да се проведе, но Вие я отваряте, защото чрез този текст ние не можем да решим така, мимоходом, проблема за ефективността на наказателния процес. Ние трябва да проведем другата дискусия, много по-съществената, която Вие скрито повдигнахте. Нека да не употребяваме така свободно израза „мафия”, защото към него можем да причислим някои финансови институции, които вие прехвърляхте на царското управление, то – на тройната коалиция, и сега – на ГЕРБ. Нека да бъдем по-прецизни, нека да създадем такива правила, които да не допускат злоупотребите, първо, в самото управление, а после – в санкциите. Затова Вие предлагате един опасен път. Ако го предлагате, развийте го докрай, защото тази дискусия вече назрява в българското общество, но ние все още се придържаме към европейските стандарти и ако решим да не прилагаме тези стандарти, тогава трябва да обосновем, че България е минала една граница, в която не може да се справи с европейски средства, с организираната престъпност и корупцията. Благодаря.

в случая целта оправдава средствата. Искам да запитам господин Костов: оправдава ли той подобни замисли на така наречения Народен съд, който в името да накаже виновниците за войната и така нататък също най-различни ускорени процеси с всякакви служебни и еди-какви си защитници и сума ти народ беше осъден на какво ли не, на смърт, след което тези присъди бяха анулирани след промените 1989 г.? Горе-долу ми напомня, че и тогава пак така пред общественото съзнание, за да накажем виновниците и еди-какво си, и еди-какво си, екстрени мерки, в резултат на което знаем какво се получи. Не приемам такива мотиви, които Вие изтъкнахте, че понеже престъпността е толкова голяма и вече нямало друг начин, затова сте съгласен и на такъв тип, ако мога да кажа, промени в закона. По същество, доколкото стана ясно, не сме против това да бъдат като доказателства, но не може тази комбинация, която се предлага. Очевидно е, че ще има злоупотреби. Благодаря.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин Стоилов, не е добре да ме доразказвате, да продължавате мислите ми и след това да ме карате да коментирам нещо, което не съм казал и не съм имал предвид. Това е лош прийом за спор, това е прийом за спор на слабите дискутиращи хора. На по-сериозния аргумент – дали това е европейско или не е европейско, ще Ви отговоря така и искам цялата зала да знае.

И всички искаха от мен да обясня защо не съм подкрепил този закон на първо четене и искаха да чуят дали ние ще подкрепим този закон на второ четене. Всички! Всички без изключение! Има много лесна възможност да се направят тези справки. От тази гледна точка аргументът, че това е нещо, което Европа не приема, нещо, за което Европа едва ли не ще се потресе, не отговаря на истината. (Реплики от КБ.) Категорично заявявам, че не отговаря. Всички посланици се интересуваха от това ще се подкрепят ли тези мерки. Те казваха така: мерките, които предложи правосъдният министър госпожа Маргарита Попова. Така питаха пред мен. Искам да го знаете това. Така че как вие интерпретирате нещата оттук нататък, с кой сте говорили и пр., откъде вадите аргумента, че това е за Европейската комисия изказване и че е неофашизъм, си е ваша работа. Аз казвам личния си опит и съм готов да го потвърдя тук пред най-авторитетните институции. Искам да кажа, че се очаква да се промени балансът между защитата и обвинението по посока на обвинението. Обвинението да стане по-мощно, отколкото е в момента, защото се счита от всички, които наблюдават политическия, обществения и криминалния живот в България, че в момента защитата е много, много по-силна, отколкото обвинението. По отношение на другия въпрос. Вие първо убивахте хората, а след това им произнасяхте присъдите след 9 септември 1944 г. Изобщо не правете тази аналогия. Изобщо не я правете, защото няма нищо общо с истината. От друга страна казвате така: ние подкрепяме единия начин на събиране на доказателства, тоест със специални разузнавателни средства, подкрепяме и другия начин с прикрит свидетел. Защото това е прикрит свидетел, това не е направено, за да се угоди на някого, а за да се защити свидетел. Защото е сигурно, че ще посегнат на този свидетел. Защото пред очите ни избиха

Вие следихте ли от началото, че давам по повече от минута и тридесет? И на Янаки Стоилов, и на Мая Манолова, и т.н., защото преценявам, че това са неща, които трябва да се чуят. Нали искаме да има дебат в залата? Естествено, ама защо гледате часовника, когато говори другата срана, а не когато вашите оратори говорят? Има ли други народни представители, които желаят Госпожо председател, госпожо министър, дами и господа! Текстът е много важен, дебатът в комисията беше много тежък. Искам да ви кажа като допълнение на това, което каза господин Стоилов за позицията на магистратите, които бяха категорично против промяната на ал. 1. Даже един от висшите магистрати каза: добре, ако има специално разузнавателно средство за убийство и то е събрано по закон, ако няма труп, аз как да издам наказателна присъда? (Реплики от залата.) Не ме репликирайте. Законът го задължава да издаде присъда в този случай. Когато неюристи се изказват по закона и правят политически изказвания, трябва да знаят, че има и такива хипотези – че законът тласка правосъдието натам. Това, че обвинението има нужда от ново оръжие, е факт. Ние не сме против това, но когато законът се извращава и когато се извращава правовият ред в една държава, и когато гражданите могат да бъдат съдени само с тайни доказателства, не ми говорете за европейските посланици. Ние също имахме срещи с тези посланици. Последната беше с посланика на САЩ в тази сграда и когато му казахте за какво става въпрос, той прие нашите аргументи. Уважаеми дами и господа, това е едно от усилията, което среди в българската полиция полагат вече 7-8 години при различни правителства и различни мнозинства и не успяха да пробият. Сега при вашето мнозинство пробиват. Това е вашата отговорност. Когато в България започнат да четат присъди само на тайни доказателства, политическата отговорност ще бъде ваша. Когато в България

правете това! Това нещо, свързано с ал. 2, когато доказателствата по оперативните разработки стават пряко доказателство в процеса, защото, колеги, това също е нарушение на правен принцип. Правните принципи са, че доказателствата в процеса се събират само в рамките на процеса. Изключенията са много малко и те са само тогава, когато са свързани пряко с националната сигурност. Когато изменението в ал. 2 го свържете с ал. 1 и когато го свържем с всички други промени, които направихме, включително и в Наказателния кодекс, включително и в Закона за електронните съобщения, тогава може да ви стане ясно каква е картинката.

има политическо значение, но има и много важно юридическо значение в смисъл на прилагане на закон, който е репресивен. Наказателният кодекс е репресивен закон, макар че има светли умове, които казват, че Наказателният кодекс е кодекс на свободата. Уважаеми колеги, призовавам ви да отхвърлим това предложение. Благодаря Ви.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър! Господин Бисеров, днес при всяко Ваше изказване се опитвате да ни плашите, да размахвате пръст. Аз ще се опитам юридически да Ви опровергая за този текст. Правилно казахте, че съдът е задължен да издаде присъда. Така е, но не казвате на колегите, че не е задължен да издаде осъдителна присъда. Във Вашия случай при тези доказателства такава възможност, която се открива сега при тези текстове, той просто ще го оправдае, няма да го осъди. Така че не плашете хората, че при тези доказателства съдът е задължен да издаде осъдителна присъда. Не забравяйте основното задължение на съда, което не отпада. Той е длъжен да разследва обективно, всестранно и пълно, така че няма защо да плашим депутатите с тези текстове. Ето защо аз мисля, че това е една възможност, но съдът е длъжен да изясни всички обстоятелства по делото и когато е стигнал до един несъмнен извод, тогава ще издаде осъдителната присъда. Аз считам, че тези твърдения са неоснователни и ви моля да подкрепите текста. Благодаря

Благодаря Ви, госпожо председател. Колега Димитров, без да Ви плаша ще ви отговоря юридически. Законът позволява, ако има такъв процес и има годно доказателствено средство, което съдържа в себе си доказателства, защото това е СРС и то е единствено какво ще направи съдията, освен да издаде осъдителна присъда, когато има доказателство и никой не го оспорва, или ако го оспорва то е неоснователно. Не е вярно, че съдът може да постанови оправдателна присъда. Съдът на практика е длъжен да постанови осъдителна присъда. Това е моята дуплика на Вашата юридическа реплика.

Уважаеми колеги, с приемането на този текст ще се направи една от последователните стъпки във въдворяването на полицейщината и безконтролното използване на специални След като мнозинството ликвидира Бюрото за контрол върху специалните разузнавателни средства и възложи контрола върху тях на една парламентарна комисия, която вече се оказа, че не може да извършва тези функции, тук се прави естествената следваща крачка да се дава възможност присъдите да се основават само върху данни от СРС-та и от анонимни свидетели. Аз подлагам на съмнение твърдението на господин Костов, че някои от европейските посланици си е позволил да каже, че този текст следва да бъде приет, защото ще ви цитирам само няколко от решенията на Европейския съд по дела по дела за правата на човека, в които ясно се казва, че присъдите не могат да се основават единствено и само върху анонимни доказателства, върху тайни от подсъдимия доказателства. Цитирам ви дело от 2000 г., „Лабита срещу Италия”, в което Европейският съд казва, че: „не следва широко да се използват данни от СРС-та и от анонимни свидетели, защото това поставя под съмнение тяхната обективност и безпристрастност е естествено, че анонимността дава възможности и личен мотив на свидетелите в едно наказателно производство”. Изводът на съда е, цитирам дословно, че: „когато вътрешното право допуска подобни скрити доказателствени средства, те трябва задължително да бъдат подкрепени с други доказателства”. Това е § 158 от въпросното решение на Европейския съд. Така че, когато ние въведем в наказателния процес възможността съдът да постановява своите присъди само върху тайни доказателства, ние ще отворим широко вратата за отмяна на присъди и за осъждане на България в съда в Страсбург. Ще си позволя да ви цитирам и решението по делото на „Асоциацията за европейска интеграция и права на човека и Михаил Екимджиев срещу България”, което има съответно решение, постановено през м. юни 2007 г. Всъщност и господин Марк Грей, говорител на Европейската комисия, коментирайки последния Доклад по правосъдие и вътрешни работи за България каза ясно, че очакването на Европейската комисия е, да има резултати от наказателните производства, да има осъдителни присъди, но че тези осъдителни присъди трябва да се основават на честни доказателства. Използването и постановяването на присъдите само върху тайни доказателства подлага на съмнение тази най-висша цел на наказателния процес, а именно той да бъде справедлив. В наказателния процес да се търси истината и да няма възможности да се фабрикуват и измислят доказателства. Толкова по-жалко, ако това е единствената възможност за обвинението, за да докаже част от обвинителните актове, които вкарва в съда. Аз мисля, че с приемането на този текст, както виждам с готовността, която има мнозинството, ще се извърши поредната стъпка към въдворяването на полицейщината в България.

Тъй като ние от Коалиция за България не искаме с присъствието си да легитимираме този процес, в който, както откровено каза господин Костов, сме в една извънредна ситуация, в която трябва да приемаме извънредни закони, извънредно законодателство, ако този текст бъде приет от мнозинството в Народното събрание, Парламентарната група на Коалиция за България ще напусне. Ще напусне Ще напусне заседанието и приемането на Наказателно-процесуалния кодекс. Не желаем да ставаме част и да легитимираме тези позорни решения на мнозинството.

госпожо Манолова, не съм съгласен с начина, по който Вие злепоставяте текстовете, които са записани в този проект. Мисля си, че не може по този начин да се отнасяте към парламентарното мнозинство. Тук са хората, които преди 25 години, като следователи на Държавна сигурност разпитваха дисидентите в България. Те се знаят и са в тази зала. Тук са хората, разпитвали Велислава Дърева и сега с подкрепата на Иван Костов приемат отново извънредно законодателство. Аз си мисля, че вместо да ги подкрепите, Вие сте „против”. Трябва да ги подкрепите и да отидете още по-далече. текстовете са излишни въобще на съдебните състави и решенията трябва да се вземат от комисии от по 3 членове: един член на ГЕРБ, един - на ДСБ, и винаги председател да е Волен Сидеров. Така си представям аз законодателството през следващите няколко години в България. Благодаря.

Минаваме към режим на гласуване. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Христо Бисеров и Мая Манолова в частта, която не се подкрепя от комисията, а това са т. 1 от текста на вносителя и т. 3 – да отпаднат.

в работата по този законопроект в тази зала, ако този текст бъде приет. Нещо повече, ние считаме, че след като специалните разузнавателни средства се превръщат в такъв в такъв - вие ще го разберете след време - аз бих казал, кошмар, ние смятаме, че контролът върху тяхното използване и прилагане през тази парламентарна комисия става нищожен, той става смешен. Защото не може да бъде осъществяван контрол от такава лавина от специални разузнавателни средства, за каквато вие сега не желаете да се досетите. Заявявам освен това, че ще преосмислим съществуването на тази комисия

2. В ал. 9 накрая се поставя запетая и се добавя „а по чл. 141а - от ръководителя на структурата, която осигурява и прилага разследването чрез служител под прикритие, или от оправомощено от него лице”.” становища? Няма. Подлагам на гласуване редакцията на § 24 по вносител, който става § 23, по предложението на комисията.

с фактическа и правна сложност, възложени им от административния ръководител на съответната окръжна прокуратура”. 2. Създава се ал. 3: „(3) Полицейските органи в Министерството на вътрешните работи могат да извършват действията по чл. 212, ал. 2, както и действия по разследването,

Предложение на народния представител Красимир Ципов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 31 да отпадне. ПРЕДСЕДАТЕЛ Благодаря Ви, госпожо председател. От името на вносителите на предложението по § 31 искам да заявя, че оттегляме предложението и да обоснова от подкрепа на текста на вносителя по чл. 215. Става дума за действия при неизвестен извършител, а именно съответните органи на Министерството на вътрешните работи да работят по установяването и издирването на извършителя. Идеята в ал. 2 е, когато съответните органи на министерството преценят, че са събрани данни, уличаващи определено лице в извършване на престъплението, те да предават събраните материали на съответния разследващ орган и да уведомят незабавно прокурора. Считаме, че в случая трябва да се подкрепи предложението на вносителя, защото целта на тази норма е да се предприемат съответните действия в разкриване и уличаване на определеното лице, което се явява неизвестен извършител на престъплението.

органите по разследването да съберат тези данни, които да уличат лицето. Като искам да ви обърна внимание, че и тези данни се оценяват впоследствие от разследващия орган и прокурора.

Няма. Преминаваме към гласуване. Направено е предложение

оттегля предложението си и се подкрепя предложението на вносителя. Тъй като господин Бисеров напусна заседанието, подлагам на гласуване неговото предложение за отпадане на § 31, което не се споделя от Красимир Ципов и групата народни представители. Гласуваме предложението на Христо Бисеров.

на гласуване по реда на направените предложения. Последно се гласува текстът на комисията.

има обратно становище от Красимир Ципов, който заяви в залата, че оттегля предложенията си – лично той и група народни представители – за отпадане на § 31, като мотивира, че се подкрепя текстът на вносителя. Поради което подлагам на гласуване предложенията по реда, по който са направени. Явно ще има разминаване в зависимост от това, което се предлага като текст на комисията. Подлагам на гласуване на предложението на Христо Бисеров за отпадане на този текст.

в доклада да не подкрепяме текста на вносителя, тъй като към онзи момент не е било оттеглено предложението от Красимир Ципов и група народни представители. След оттеглянето на това предложение подлагам на гласуване предложението на комисията за отпадане на § 31.

Тъй като предложението на комисията за отпадане на § 33 не се прие, следва да гласуваме предложението по вносител за § 31, който става § 30.

„(2) Обвиняемият и неговият защитник, пострадалият и неговият повереник се призовават за предявяването на разследването, ако са поискали това. (3) Призоваването се извършва на посочените по делото адреси за призоваване в страната, като призовката се връчва не по-късно от 3 дни преди датата за предявяване на разследването. (4) Разследването не се предявява, ако лицето не е намерено на посочените по делото адреси за призоваване в страната или

няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Мая Манолова за отпадане на § 33, което не се подкрепя от комисията.

По § 36 има предложение от народния представител Христо Бисеров - § 36 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. предложение от народния представител Мая Манолова - § 36 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Има предложение от народния представител Красимир Ципов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението.

така: „(3) По искане на прокурора, когато делото представлява фактическа и правна сложност, административният ръководител на прокуратурата или оправомощен от него прокурор може да удължи срока по ал. 1 с не повече от четири месеца. В изключителни случаи този срок може да бъде удължаван от административния ръководител на по-горестоящата прокуратура или от оправомощен от него прокурор. (4) Мотивираното изказване за удължаване на срока се изпраща преди изтичането на сроковете по ал. 1 и 2”. 2. Алинея 8 се изменя така: „(8) Взетите по отношение на обвиняемия мерки за процесуална принуда, както и мярката за обезпечаване на гражданския иск, ако основанието за нейното налагане е отпаднало, се отменят от прокурора след изтичане на повече от две години от привличането в случаите на тежко престъпление и повече от една година – в останалите случаи. В тези срокове не се включва времето, през което наказателното производство е било спряно от прокурора на основание чл. 25”. 3. В ал. 10 думите „което подлежи на обжалване в тридневен срок пред въззивния съд” се заменят с „което е окончателно”. 4. Алинея 11 се отменя”. Становища няма. Подлагам на гласуване предложението на Христо Бисеров и Мая Манолова за отпадане на § 36 по вносител, който не се подкрепя от комисията.

не е прието. Сега подлагам на гласуване предложението на комисията за редакцията на § 36 по вносител, който става § 35. Гласуваме предложението на комисията за § 35.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 39, едно допълнение. Ще прочета и заглавието на тази глава, а именно „Изпращане на делото на прокурора”, тъй като се състои само от един член и ние го изменяме. „§ 36. Член 235 се изменя така: След окончателното приключване на разследването, разследващият орган незабавно изпраща с писмено мнение делото на прокурора и прилага: списък на лицата, които трябва да бъдат призовани в съдебното заседание; справка за взетата мярка за неотклонение, в която се посочва датата на задържането на обвиняемия, ако мярката е задържане под стража или домашен арест; справка за документите и веществените доказателствени материали; справка за направените разноски и справка за взетите мерки за обезпечение, както и справка за настаняването на дееца в случаите по чл. 63, ал. 8.” Становища? Няма. Подлагам на гласуване § 37 по вносител, който става § 36, за промени в чл. 235 съгласно предложението на комисията.

Становища? Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за редакция на § 38. Гласували

По § 40 има предложение на народния представител Христо Бисеров. Предложението е оттеглено. Предложение на народния представител Мая Манолова. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40, който става § 39. Гласуваме § 39 съгласно номерацията на комисията.

Предложение на народния представител Мая Манолова също за отпадане на § 42. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42, който става § 41.

Алинея 1 се изменя така: „(1) Съдията-докладчик прекратява наказателното производство: 1. в случаите по чл. 24, ал. 1, т. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 и 10, а когато производството е образувано по тъжба на пострадалия и в случаите по чл. 24, ал. 4; 2. когато деянието, описано в обвинителния акт или в тъжбата, не съставлява престъпление.”

както и на ощетеното юридическо лице – ако са намерени на посочените от тях адреси за призоваване в страната.” 3. Създава се нова ал. 4: „(4) Препис от разпореждането за прекратяване на наказателното производство за престъпление, което се преследва

По § 44 има постъпило предложение от народния представител Мая Манолова. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 44, който става § 43.

предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 44, по номерацията на вносителя, който става § 43. Гласуваме § 43.

По § 48 има предложение от народния представител Христо Бисеров - § 48 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Мая Манолова. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 48, който става § 47. Подлагам на гласуване предложенията на народните представители Христо Бисеров и Мая Манолова за отпадане на § 46 по вносител, които не се подкрепят от комисията.

Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 55 по вносител, който става § 52.

По § 46 има предложение на народния представител Христо Бисеров - § 46 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Мая Манолова. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 46, който става § 45. Подлагам на гласуване предложенията на народните представители Христо Бисеров и Мая Манолова за отпадане на § 56 по вносител, които предложения не се подкрепят от комисията.

Моля да прегласуваме настоящия параграф.

Има предложение от народния представител Христо Бисеров § 59 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението.

предложение на народния представител Христо Бисеров. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Красимир Ципов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 31 да отпадне.

оттеглям предложението и призовавам да бъде подкрепен текстът на вносителя и да не бъде подкрепено предложението на комисията. Благодаря. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение от народните представители Христо Бисеров и Мая Манолова за отпадане на § 51, което е подкрепено от комисията но в обратен смисъл беше направено предложение тук. Гласуваме предложенията за отпадане на § 51.

Това става за втори път. След едно предложение, което се промени в залата, се промени един текст.

Не е редно без „достатъчно”. Останалите сме достатъчно да инициираме и да активираме Прокуратурата, без да разбираме, ама това да го правят компетентните органи не е сериозно. Така че тези консенсуси да не се разпадат. Призовавам тук да не се правят тези неща. Това, че са напуснали тези, не бива да се разрушава един консенсус. Проявете мъдрост, проявете стабилност, достойнство и не нахлувайте в тази територия, която вече е договорена, защото по този начин смущавате подкрепата, която ние трябва да ви даваме за тези текстове. Така че, моля ви, да не се правят тези неща и да подкрепяме текстовете на комисията оттук нататък. Благодаря. Благодаря на господин Костов. Министър Попова иска думата.

и по-точно второто изречение от този текст от Наказателно-процесуалния кодекс. Абсолютно е прав господин Костов, но накрая на моето изказване ще помоля настоятелно и чисто професионално да бъде подкрепено предложението на господин Ципов за оттегляне на предложението, което те са направили, и да бъде подкрепено единодушно предложението на вносителя на правосъдието, защото, колеги, то касае следното нещо. Става дума за това, че предварително е било решено да бъде отказана по закон възможност на прокурора да протестира присъда по дело, по което той се е явил в залата и е изказал някакво становище. Става дума за делото, гледано вече в съда, когато процедурата е в съда. Само че имаме конституционни принципи и основни принципи в наказателния процес, които казват, че прокурорът е страна в процеса и той има равно право с другата страна в наказателното производство в процеса, за която страна остава възможността да иска обжалване на тази присъда. Не може ти да дадеш възможност на едната страна да жали присъдата, да иска тя да отиде на по-горна инстанция, за да могат да бъдат отстранени всички нарушения, ако такива са допуснати при гледане на делото, а да завържеш ръцете на държавата и да кажеш: държавата не може да протестира присъдата. Струва ми се, че е имало някакво недоразумение или недоглеждане в комисията. Нека да не правим противоконституционен текст. Освен това прокуратурата е единна и неделима. По-горният прокурор или друг прокурор, който отговаря за наказателно съдебния надзор в дадена структура, би могъл по закон и по Конституция да поиска тази присъда да бъде отпратена за проверка в по-горна инстанция. Това е възможност да бъде подложена на проверка правилността на присъдата. Тя защитава и страните в процеса, защитава и пострадалите, защитава и обвиняемия и всъщност е въпрос на справедливост на наказателния процес и на правила, които трябва да се спазват. Господин Костов, мисля, че беше много удачно предложението на господин Ципов да оттегли своето предложение и да не се ограничава възможността на държавата да проверява присъдата до инстанция, до която е възможно да става тази проверка. Това е в интерес на правосъдието и в интерес на справедливостта.

предложението за отпадането на § 51, тъй като това бе и предложение на комисията, по същество то е отпаднало. Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 51, който става § 50, по стенограмата и редакцията на доклада.

ФИДОСОВА: Предложение на народния представител Христо Бисеров за § 68. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Мая Манолова. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 68 да отпадне.

на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 55 по вносител, който става § 52.

Уважаеми колеги, в Комисията по правни въпроси по този параграф не се гласува нито едното, нито другото предложение и затова трябва да вземем решение становище думата има госпожа Михайлова. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Вземам думата, за да призова залата да подкрепи предложението на народните представители Христо Бисеров и Мая Манолова и да не се стига до отпадането на предложението на вносителя. В смисъл отпадането на цялата Глава двадесет

Тези текстове бяха създадени преди няколко години в резултат на това, че имаше разследвания и повдигнати обвинения, които се точеха толкова дълго във времето, че практически хората, които биваха обвинявани, започваха да се молят да стигнат до съд, да получат правосъдие, а да не бъдат изнудвани по една или друга причина, или пък бавени по една или друга причина от разследващ орган или съд.

като обвиняем за тежко престъпление са изтекли повече от две години и повече от една година в останалите случаи, обвиняемият може да поиска делото да бъде разгледано от съда.

Когато бяха въведени тези текстове, те бяха приветствани. Това беше обявено като една много сериозна стъпка напред в реформирането на българското правораздаване. А сега се предлага да отпаднат с аргументи, че може би е имало забавени дела, че може би това ще обремени разследващите органи. Не бива да се отказваме или да променяме сроковете. Именно по тази причина аз се обръщам към народните представители да подкрепят предложенията на колегите от опозицията – нищо, че са направени от колегите Мая Манолова и Христо Бисеров. Виждате сами, че в Комисията по правни въпроси не можахме да подкрепим и вносителя. Значи проблемът не е толкова малък и толкова еднозначен, тоест да кажем – дайте, да премахнем тези правила. Моето виждане е, че е по-добре те да се запазят, отколкото да стигнем до отмяната им. Именно затова вземам думата, за да призова народните представители да гласуват по този начин.

Абсолютно съм съгласен с Вас за това, което казахте, че някои недобросъвестни прокурори се възползваха тогава, когато всъщност ги нямаше тези текстове и злоупотребяваха с правото да повдигат обвинение срещу определени лица. Само че след приемането на този текст други недобросъвестни прокурори направиха точно обратното прекратиха много дела, които трябваше да влязат - при една уговорка, успешна и за двете страни, забавянето на едно дело за две години, внасянето в съда, след това още два месеца забавяне на същото дело и делата бяха прекратени. Това определение на съда, с което той се произнася по тези производства, не подлежи на обжалване. В общи линии аз казах и в комисията – искам този текст да се махне и заради друго, ако искаме наистина да станем европейска държава - както и онзи ден в доклада пишеше, нашите административни контролни органи в най-различни системи на икономиката и на обществото не работят както трябва. Има Инспекторат на Висшия съдебен съвет, има Инспекторат към ВКП, има главен прокурор. И този, който се чувства ощетен по някакъв начин, че на него му е образувано неоснователно дело или му се бави излишно делото, има пред кого да подаде жалба и да поиска произнасяне. Ние в момента тръгваме към това, ако оставим тази глава, че, видите ли, има недобросъвестни прокурори, недобросъвестни съдии, които само това чакат, за да свършат някаква работа в лична изгода. Така че мисля, че ние трябва да си спазваме законите и да се възползваме от всички права, които са ни дадени от тях. Благодаря.

Уважаеми колеги, всъщност ни се предлага да премахнем текст, който е работещ и който пресичаше недобросъвестни действия. Колега Анастасов, примерите, които давате - наистина може и обратното да върши някой. При недобросъвестност, могат да извършват такива действия и разследващи, и прокурори, и съдии, и всяка една професия може да извърши недобросъвестни действия. защита за определен тип недобросъвестни действия. Сега ние я премахваме. Аргументът, който чух от Вас е, че тогава е имало, а сега може друго да правят, а не това, което е било в миналото. Само че като няма защита, утре пак може друг да го върши. Това, че е било в миналото и в момента може би не се върши, не е причината да отменим текстове, които са били работещи. Аз имам, пак казвам, спомена и за конкретни хора не само хора, които се занимават с политическа дейност, които се молеха да стигнат до съд и беше използван процесът, за да се рекетират хора, да се изнудват, притискат и какво ли още Защо нещо, което върши работа, сега ще го отменим? Какво пречи? Ако нещо много пречи, разбирам! Но това е една преграда, която, пак искам да напомня, че когато бяха приемани текстовете, беше приветствана не само в България, но беше приветствана от експертизата, която получавахме от Европейския съюз и специализираните й органи, които има в него в посока на промяна на българското законодателство. Именно затова апелирам за оставане на текстовете на Глава

до гласуването на новия Наказателно-процесуален кодекс - сроковете за разследване бяха инструктивни. Това означаваше, че един срок за разследване не се спазваше и всички действия, извършени след срока за разследване, се приемаха в съда като годни доказателствени средства, ако делото бъде внесено в съда. Да, наистина бяха натрупани много дела в периода на прехода от 1991 г., когато започнаха промените в досъдебното и в съдебното производство. Благодарение на тези две дисциплиниращи норми те бяха изчистени.

освен делото да седи в нечие бюро – не могат да бъдат извършени следствени действия, но както каза и колегата Анастасов – да, има Инспекторат, има прокурор, има Висш

престъпността става все по-тежка, все по-усложнена и някой път експертизите се бавят. При една сложна престъпна дейност, особено в стопанските престъпления, които досега не се водиха

Но по някой път се налага едно лице да бъде привлечено като обвиняем, да бъдат взети неговите обяснения и след това да бъде направена експертизата. От друга страна, има съдебни поръчки, които се бавят с месеци, а бих казал и с години. Аз също доста се колебаех какво становище да взема по този въпрос, но запазвайки ал. 7 и преклузивността на срока за разследване, при наличието на Инспектората, а това е отчетено и в последния технически доклад, при наличието на дисциплинарните комисии на Висшия съдебен съвет, вие знаете, че вече имаме наказани магистрати, затова че не са спазвали сроковете, аз мисля, че би следвало тази Глава двадесет и шеста да отпадне, тоест ние да гласуваме и да подкрепим вносителя. Благодаря ви. Няма. Други становища от народни представители? Заповядайте, господин Нотев. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, аз съм от тази част от народни представители – членове на Правната комисия, които подкрепяме виждането, че тези текстове трябва да останат като действащи. По-лесно щеше да ни бъде, ако такива текстове нямаше и обсъждахме тепърва тяхното създаване или не, но отмяната на тези текстове е знакова. Това е послание. До момента имаме едни текстове, които ограничават възможността за висящо наказателно производство по отношение на лице, към което е повдигнато обвинение, за срок от две години. Нека не забравяме какво направихме днес в тази зала. Според мен максимално облекчихме работата на органите на обвинението и това беше заявено като философия на измененията, които направихме. Част от тях ние проведохме и приехме с цената на решения, които са на ръба на компромиса с принципни положения в наказателния процес. Ами тези спорове, които водихме – че една присъда може да се основава на тайни доказателства – позволете ми така да обобщя свидетеля с тайна самоличност и СРС. Това означава едно предизвестяване на доказателствената тежест в наказателния процес, което е забранено от принципната норма на чл. 14, ал. 2: „доказателствата и средствата за тяхното установяване не могат да имат предварителна сила” – казваме ние. Този текст не сме го пипнали. Добре, решаваме, че за нуждите на практиката, за нуждите на провеждане до край на нашето решение променяме философията и казваме: да, това може, тези две доказателства, които самостоятелно не могат да стоят в основата на една присъда – осъдителна или оправдателна, ще могат все пак заедно да послужат. Да не се връщам към други решения. След като ние сме дали този инструментариум в ръцете на обвинителната власт, сега тук стои въпросът: дали тя ще бъде добра да изпълни своя ангажимент след повдигане на обвинение? Забележете, това е стартът на срока. Значи има наказателно производство срещу неизвестен извършител, извършени са съответни действия, в един момент са налице достатъчно доказателства, повдига се обвинение и оттук ние броим две години. И тези две години нямало да бъдат достатъчно?! Извинете, първо, този въпрос сам по себе си е спорен и второ, когато имаме такава работеща разпоредба, както госпожа Михайлова правилно отбеляза, за която имаме и съответната оценка, нека да бъдем разумни да не отменяме тези текстове. Никому няма да попречат те. Ничие престъпление няма да се скрие заради това, че за две години то не е било доказано, стига да имаме работеща вътрешните работи. Умолявам ви да вникнете в проблематиката, защото съм сигурен, че ако това стане, разумът ще надделее и тези текстове ще останат във вида, в който са. Други народни представители имат ли отношение към текста? Не виждам желаещи. Министър Попова иска думата. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Искам да кажа няколко неща във връзка с Глава двадесет и шеста и по-точно с текстовете 368 и 369 от сега действащия Наказателно-процесуален кодекс. Уважаеми колеги, преди няколко месеца ние дебатирахме широко в обществото приемането на Закон за амнистията, който даде възможност на хора, които са злоупотребили тежко с обществени средства, с публично имущество, да не могат да носят наказателна отговорност за определен период от време и сега доста хора чрез Закона за амнистията ще се възползват от този бонус. Ако ние оставим да действа Глава двадесет и шеста и отсега занапред, ние ще добавим към материално-правната амнистия, срещу която много остро възразяваме и от която сме страшно недоволни, и една тъй наречена процесуална амнистия. шеста е процесуална амнистия за хора, извършили тежки престъпления, които след две години, ако прокурорът не си е свършил добросъвестно работата или някой го притиска да не си я свърши, обвиняемият ще остане ненаказан, ще остане на свобода и хора, в чиито семейства са били убити хора, там, където е имало смърт, смърт, никога няма да могат да получат правосъдие. Ако ние днес оставим Глава двадесет и шеста, ще кажем ”да” и ще дадем зелена светлина на процесуалната амнистия. Процесуалната амнистия е също толкова тежка и укорима, колкото и материално-правната амнистия, срещу която, уви, сега не можем да направим абсолютно нищо. Глава е тежка корупционна врата, която е отворена и дава възможност да злоупотребяват недобре работещи разследващи и недобре работещи прокурори. е тежка корупционна разпоредба, която дава възможност на административни ръководители и на високостоящи хора, заемащи позиции в съдебната система, да манипулират разследващите, които стоят под тях, и след две години или след една година престъпниците да останат ненаказани. Непремахвайки Глава двадесет и шеста, ние ще направим точно това. Всичко останало, което се каза тук, това, че Глава двадесет и шеста дисциплинирала, че тя определяла срокове и прокурорът и разследващият трябва да съблюдават тези срокове, това е вярно, уважаеми колеги, само че мястото на дисциплиниращите разпоредби, които не са корупционни врати, не е в Наказателно-процесуалния кодекс, а е в Закона за съдебната власт. казаха, че сега има Инспекторат към Висшия съдебен съвет, във Върховната касационна прокуратура има отделно от това Инспекторат, Инспекторат има и в Министерството на вътрешните работи. И аз питам: колко души при действието на тази Глава двадесет бяха наказани дисциплинарно? И колко души при действието на тази Глава двадесет и шеста досега избегнаха наказателна отговорност и за какви престъпления беше избегната наказателна отговорност? Точно затова искам да ви помоля да ви помоля да не оставяме да действа Глава двадесет и шеста, а да дисциплинираме контролните органи в тази държава и контролните органи в съдебната система да проверяват неработещите прокурори, да проверяват недобре работещите полицейски служители, за да могат те да си вършат работата така, както трябва. Освен това, уважаеми колеги народни представители, трябва да ви кажа, че ако оставите да действа Глава двадесет много добре работещите прокурори, съдии и следователи в съдебната система много тежко негодуват, ще станат много бонусите на престъпниците.

Тоест разследването ще бъде ограничено и да иска съдията, няма да постанови осъдителна присъда, такава каквато се прилага, защото вие днес гласувахте ал. 7 да бъде запазена. Е, ако оставим да действа и Глава седма, ако оставим и възможност контролните органи да неглижират проблема, защото има Глава двадесет и шеста, извинявайте, обаче аз като човек, на който е дадена компетентност на държавник, искам държавата да бъде силна, престъпниците да бъдат наказани и да си получат наказанията. Отново ви казвам: е, много стават бонусите на престъпниците в тази държава. Дайте да бъдат осъдени, съдът да може да постановява осъдителна присъда присъда и да отиват хората там, където трябва. Освен това коя е тази държава под слънцето, която се отказва от възможностите си да разследва, за да се постановяват осъдителни присъди? Значи ние, за да накажем неработещия прокурор или неработещия полицейски служител, правим бонус на извършителя на престъпление. Е, отговорете ми къде е пропорционалността? На кого правим бонус? На престъпниците, като не наказваме прокурора и следователя. Това е много непропорционално решение, това е тежко отворена корупционна врата. Това е разпоредба, която противоречи с принципи в Конституцията и в наказателния процес за това, че разследването трябва да се води методично и докрай. Затова има давностни срокове. срокове. Последното нещо, което искам да ви кажа, е, че още един бонус сме дали на хората, които нарушават закона в тази държава. В ал. 8 на чл. 234 ние казахме, че всичките мерки на процесуална принуда след изтичане на една или на две години по отношение на обвиняемия, те така или иначе ще паднат, така че бонусите станаха четири. Който иска да има много бонуси за престъпниците, просто ще гласува да остане и Глава двадесет и шеста. На мен ми се струва, че държавата трябва да влезе в правомощията си, във функциите си, да разследва конституционосъобразно и по правилата на Наказателно-процесуалния кодекс. А там, където има прокурори и полицаи, които не работят, да бъдат дисциплинарно уволнявани и да не могат никога повече да отиват обратно да работят в съдебната система. Това е решението на въпроса, а не заради мързеливите да не наказваме престъпниците. На мен това ми се струва абсолютно нелогично. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на министър Попова. Други народни представители? Иван Костов.

самата глава предполага възможност обвиняемият да поиска започването на съдебен процес. Тя не означава амнистия, така както тук се прокрадна едно говорене. Тя означава, че не може едно обвинение да се протака много дълго и да не получава своето съдебно произнасяне. Това означава. Прокурорът може да избере две опции: едната е да не повдигне обвинението, а другата – да повдигне обвинението, и да влезе в съда. Съдът решава, той не амнистира. Не може да се казва, че съдът ще амнистира по този процес извършено престъпление. Освен това тук колега от ГЕРБ ми подсказва, че ако се прекрати, ако прокурорът се откаже и се прекрати, не се повдигне обвинението, може да се започне отново процедурата. Може отново да се проведе диренето на досъдебната фаза и да се стигне отново до съд. Така че тук не говорим за амнистия, тук говорим за едно издевателство върху хората. Аз съм бил обект на това издевателство. Семейството ми е било обект. Аз го говоря като потърпевш. Аз говоря като човек, който е изпитал това на гърба си. Аз знам какво значи да се бави едно дело, да не се внася в съда и всеки ден да излизат публикации, които да хвърлят гнусна пяна по най-близките ми хора. Аз съм видял това как работи. Затова ви казвам: дайте да не даваме тази възможност! Дайте да не се стига дотам, да не се отива към фазата пък на злоупотреба, защото имаше злоупотреби. Тези злоупотреби щом веднъж са вършени в една държава, те ще се извършват пак. Влизам в задочен дебат с колегите, които казаха тук, че се е появил Инспекторатът и това променя нещата. Много хубаво е, че се е появил Инспекторатът, но тогава тези срокове могат да бъдат считани като поставен ограничител от законодателя. Те дават мащаба, в който разсъждава самият Инспекторат по отношение на диренето, което трябва да бъде проведено, и процедурите, които трябва да бъдат завършени. Махате тези срокове и тогава какво става с Инспектората? Как преценява Инспекторатът – две години кратък срок ли са по въпросното дело или са достатъчен, или са твърде дълъг? Как преценява, след като законодателят се е произнесъл веднъж, определил е мащаба и се маха това нещо? От тая гледна точка много хубаво, ако заработи Инспектората. Чудесно! Тогава няма да се стига до приложение, тогава хората ще имат друга форма на защита. Ще кажат: ето, наближава моята година, искам да влезе, защо инспекторите не направят така да ми се повдигне обвинението и аз да вляза в съда? Тогава всичко е подредено. Вие искате да махнем обаче това ограничение и по този начин разконцентрираме и самата нова институция, по мое мнение. Накрая, по отношение на политическите аргументи. Много ми харесва, че министърът заговори по политически, въпреки че в момента го прави на наш гръб. Това е хубаво. Нека да говори министърът политически, но вижте колко е тежък отговора на това политическо говорене. „Синята коалиция” и „Атака” не подкрепят този текст. Ако не бяха излезли БСП и ДПС, този текст нямаше да мине, ако тук представяме хората, които би трябвало да стоят в тази зала. Вие, госпожо министър, с това политическо говорене искате от малцинство, не формално, а законово малцинство в Народното събрание, поради стечението на обстоятелството, поради излизането на БСП и ДПС, при липсата на съгласие от наша страна, да искате само ГЕРБ да да Ви приеме този текст. Това е много слаба законодателна основа. Това е много слаб текст, след като е приет по този начин. Трябва да го имате предвид. Това е политически отговор. Аз Ви съветвам да не правите това обаче. Всеки, който преувеличава възможностите на доверието, което има, неминуемо изгаря част от това доверие. Не съветвам ГЕРБ да прави това нещо в момента. Моля ви, подкрепете текстът да остане Глава двадесет и шеста! Нищо драматично няма да се случи. Благодаря ви за вниманието. Минаваме към режим на гласуване. Подлагам на гласуване

предложението на народните представители Христо Бисеров и Мая Манолова за отпадане на § 56 по вносител, които предложения не се подкрепят от комисията. Гласували

по коя точка от правилника, но понеже съветът е от Ваша страна, моля Ви утре в 9,00 ч. да наредите, променяйки малко дневния ред, да започнем със закрито заседание и да гледаме Отчетния доклад на Държавна агенция „Национална сигурност”.

Доклад на Временната анкетна комисия за проверка на разходите, назначенията и сделките, извършени в последната една година от мандата на правителството на Сергей Станишев, и проект за решение по доклада и т. 9 е Годишен 9 е Годишен отчет за дейността на Държавна агенция „Национална сигурност” за 2009 г. Процедурното предложение на господин Костов е утре да започнем в 9,00 ч. с разглеждането на т. 9, която трябва да бъде обсъждана от нас на закрито заседание, което изисква по-сложна организация, поради което подлагам на гласуване това процедурно предложение. Гласували

да удължим работното време днес до приключване на второто четене на НПК. Остават малко текстове. Гласували

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! След като преди малко гласувахме отпадането на Глава двадесет и шеста се налага да направим още едно гласуване за създаване на нов § 51а

се заличават.” Предлагам го като номерация § 51а, тъй като там е систематичното му място. Моля сега да бъде подложен на гласуване.

Да бъде подреден на мястото, където се извършват промените в съответния член от кодекса. Прочетете още веднъж предложението за редакция на параграфа, а номерът ще си дойде.

Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 57. Комисията предлага следната редакция на § 57: „§ 57. Член 369а се отменя.” Това се налага с оглед на това, което приехме вчера като изменение в Наказателния кодекс – чл. 58а.

подкрепа на текста на вносителя. Имаме ситуация, при която има текст по вносител; направени са предложения от народни представители, които не се подкрепят от комисията. Щом не се подкрепят от комисията, остава текстът на вносителя, но комисията не подкрепя и текста на вносителя, поради което рискуваме да останем без текст. Ето защо ще подложа на гласуване и текста на вносителя. Моля, гласувайте Моля, гласувайте предложението на народните представители Христо Бисеров и Мая Манолова за отпадане на § 59. Комисията не подкрепя това предложение.

предложението на вносителя за § 59 по неговата номерация, което ако се приеме, ще има съответна номерация по стенограмата.

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме параграфи по вносител с номера от 61 до 67 включително, които се подкрепят от комисията.

„Преходни и заключителни разпоредби”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме наименованието на подразделението на закона.

ФИДОСОВА: Предложение от народния представител Христо Бисеров за § 70. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 70 по номерацията на вносителя. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Христо Бисеров, което не се подкрепя от комисията.

Гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 70 по вносител със съответната преномерация по стенограма.

Определенията на съда по отменения чл. 369, ал. 5 подлежат на проверка по реда на Глава тридесет и трета и след влизането в сила на този закон. Проверката се извършва на основание чл.

гласуваме § 73 по номерацията на вносителя с редакцията на комисията.

Параграф 74. Има предложение на народния представител Христо Бисеров. Комисията не подкрепя предложението. Има предложение на народния представител Мая Манолова. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 74 по

в изречението: Когато това е необходимо за нуждите на наказателното производство, при използване на специални разузнавателни средства съответният орган” - текстът „по чл. 13, ал. 1” трябва да отпадне с оглед на промяна, която гласувахме в предишен текст. Госпожо Фидосова, „съответният орган по чл. 13” го има и в предходното изречение.

изготвянето на веществените доказателства да става в повече от два екземпляра. В чл. 13, ал. 1 - това са едни други органи, по ал. 2 е наблюдаващият прокурор, с оглед на което в това и

Веществените доказателствени средства, получени при използване на специални разузнавателни средства, се изготвят в два екземпляра от съответната структура по чл. 20, ал. 1, която ги прилага, и се отразяват в протокол по реда, предвиден в Наказателно-процесуалния кодекс. срок до 24 часа от изготвянето им по един екземпляр от изготвените доказателствени средства и протокола се изпращат запечатани на съответния орган по чл. 13, ал. 1 или 2 и на органа по чл. 15. Когато това е необходимо за нуждите на наказателното производство, при използване на специални разузнавателни средства съответният орган по чл. 13, ал. 2 може да постанови веществените доказателствени средства да се изготвят в повече от два екземпляра. В тези случаи в срок до 24 часа от изготвянето на веществените доказателствени средства запечатан екземпляр се изпраща на органа по чл. 15, а останалите екземпляри се изпращат на органа по чл. 13, ал. 2”.”

гласуваме § 75 по номерацията на вносителя, подкрепен от комисията.

гласуваме предложението на комисията за редакция на § 76 по вносител.

да гласуваме и този параграф.

Преди да приключим с днешното пленарно заседание, съобщения за парламентарния контрол на 26 март 2010 г., петък: Първи ще отговаря заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на две питания от народния представител Цвета Караянчева и от народните представители Яне Янев и Тодор Великов. Следва отговор на министъра на здравеопазването Божидар Нанев на въпрос, поставен от народния представител Мая Манолова, и на питане от народния представител Антон Кутев. Министърът на външните работи Николай Младенов ще отговори на въпрос от народния представител Асен Агов и на четири питания от народните представители Яне Янев, Лъчезар Тошев, Асен Агов и Яне Янев и Димитър Колев. Четвъртото питане е от двамата народни представители. Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов ще отговори на въпрос от народния представител Георги Пирински. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков ще отговори на питане от народните представители Димитър Петров, Иван Алексиев, Иван Вълков, Вяра Петрова, Галина Милева и Стоян Гюзелев. На основание чл. 83, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със 7 дни са поискали: Заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков на четири въпроса от народните представители Кирчо Димитров, Димо Гяуров, Пламен Орешарски и Драгомир Стойнев и на един въпрос с писмен отговор от народния представител Цветан Цветанов. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков е поискал отлагане на питане от народния представител Петър Мутафчиев. Министърът на правосъдието Маргарита Попова е поискала отлагане на въпрос от народния представител Антон Кутев. Министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов е поискал отлагане на въпрос и питане от народния представител Лютви Местан. Министърът на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков е поискал отлагане на въпрос с писмен отговор от народните представители Михаил Михайлов и Ваньо Шарков. На основание чл. 83, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание поради отсъствие по уважителни причини